Slijedeći je konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.47. Predlagatelj akta Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe, a izvješća ste primili na sjednici. Sada bih ponovo molio predstavnicu predlagatelja uvaženu gospođu Sanju Mišević, državnu tajnicu u Ministarstvu pravosuđa da obrazloži prijedlog. Izvolite.

za zamjenike predsjednika sudova odnosno drugih čelnih tijela pravosudnih. I dakle ovim zakonom je bilo određeno da ove osobe imaju pravo na dodatak. Već je takva odredba ugrađena u sami zakon kad je bio izglasan. Međutim, obzirom na državni proračune kakvi su bili iz godine u godinu, odredba ovog članka je odnosno njena primjena je derogirana svake godine pa tako i zadnji put 2014. godine kada je rečeno da se ista neće primjenjivati u 2015. i 2016. godini. Ustavni sud je obzirom na ovakvu praksu istakao da ista nije primjerena demokratskoj državi, dakle da nije primjereno kontinuirano višegodišnje derogirati primjene određenih odredbi zakona. Obzirom na projekciju proračuna kakva je za 2017. godinu predlaže se, a kažem obzirom na ovu istaknutu primjedbu Ustavnog suda, ovu odredbu u cijelosti brisati iz zakona, naročito imajući na umu činjenicu da se u 2017. godini planira iznos i opseg pojedinih materijalnih prava pravosudnih dužnosnika ponovno posebno regulirati. Hvala. Zahvaljujem se državnoj tajnici Mišević, evo ispravljamo pogrešku, ispričavam se u ime svih koji su je učinili, i prelazimo na raspravu budući da, jedino ako predsjednik Odbora za pravosuđe gospodin Bauk želi. Ne želi. Onda prelazimo na raspravu. Prvi se za riječ javio uvaženi kolega Marko Šimić u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. U ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice trebao je govoriti uvaženi kolega Bošnjaković, no međutim zaista članak izmjena, dakle, prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, mala izmjena, mala korekcija kako je i uvodničar, dakle u uvodnom izlaganju napomenuo. Bitni momenti za izmjenu ovog zakona su sljedeći. Navest ću ih samo nekoliko. Plaće i druga materijalna prava pravosudnih dužnosnika u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Ovaj zakon mijenjan je i dopunjavan više puta. 2014. godine bila je jedna od značajnijih izmjena ovoga zakona. Na to je Ustavni sud dakle svojom odlukom i rješenjem utvrdio da svi elementi plaće pravosudnih dužnosnika moraju biti utemeljeni na zakonu odnosno određeni zakonom. Članak 5. važećeg zakona propisao je prava na dodatak na plaću dužnosnicima raspoređenim za zamjenike predsjednika sudova odnosno zamjenike čelnika drugih pravosudnih tijela ili suce koji obavljaju poslove predsjednika odjela odnosno voditelja odjela. Nakon toga, sljedeći bitan moment dogodio se 2014. godine kada Ustavni sud Republike Hrvatske u svom izvješću o zakonodavnoj praksi uzastopnog višegodišnjeg derogiranja priznatih prava utvrđuje da zakonodavna praksa uzastopnog višegodišnjeg derogiranja prava ne priliči demokratskoj državi koja je zasnovana na vladavini prava. Treći moment za izmjenu ovoga zakona je zapravo često, 14 puta je odgađana primjena ovoga zakona tako da od 1999. godine odgađana je već 14 puta, tako da smatramo u Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice da su stečeni svi uvjeti da se ovaj članak 5. ovoga zakona briše. Važno je napomenuti da proračun Republike Hrvatske kako nam je Vlada u svom prijedlogu dostavila na klupe, u proračunu za 2017. godinu nisu predviđena sredstva, dakle osigurana sredstva za ostvarivanje ovih materijalnih prava i Vlada napominje odnosno iznosi u ovome prijedlogu da će sva materijalna prava sudaca biti uređena novim zakonom u 2017. godini, što se mi u Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice toplo nadamo jer smatramo da je zaista sazrelo vrijeme da se ovo pitanje riješi. Hvala. Hvala. Nema replika. Imamo drugi klub zastupnika, to je MOST nezavisnih lista i uvaženi kolega Robert Podolnjak. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je vrlo kratak prijedlog zakona koji se odnosi samo na jedan zakonski članak, međutim, vrijedno je o tome se očitovati. Klub zastupnika MOST-a naravno podržat će predloženi prijedlog zakona, ali nama je važno naglasiti u raspravi nekoliko momenata. Prije svega prvi momenat koji proizlazi iz odluke Ustavnoga suda RH da se svi elementi za izračun plaće sudaca i pravosudnih dužnosnika moraju temeljiti na zakonu koji donosi Hrvatski sabor a ne na odluci Vlade. Prije te odluke Ustavnoga suda koeficijent za suce i druge pravosudne dužnosnike utvrđivao je Hrvatski sabor a osnovicu za plaću, za obračun plaće utvrđivala je Vlada posebnom odlukom. Sada je to u Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika i jedan i drugi element za utvrđivanje plaće je utvrđen Zakonom Hrvatskoga sabora a takva situacija trenutno nije u onom drugom zakonu koji govori o obvezama i pravima državnih dužnosnika i mi u MOST-u smatramo da i taj drugi zakon u skladu sa odlukom Ustavnog suda također treba mijenjati u istom smjeru. Drugo što nam je relevantno je činjenica na koje je također ukazao Ustavni sud da postoji jedna višegodišnja praksa derogiranja određenih priznatih prava u pojedinim zakonskim tekstovima a jedan od eklatantnih primjera, upravo derogiranih prava je i u navedenom zakonu gdje se kao što je navedeno već 14 puta odgađa primjena jednog članka koji govori o dodatcima na plaću određenih pravosudnih dužnosnika kada toliki dugi niz godina odgađate primjenu određenog prava postavlja se pitanje i samog postojanja određenog prava. I u tom smislu u situaciji kada za to nisu predviđena sredstva u proračunu RH da je bolje i kvalitetnije normativno rješenje sada ukinuti to pravo i naznačiti kao što ovdje naznačuje Vlada da će cjelovito pitanje materijalnih prava, sudaca i pravosudnih dužnosnika regulirati u sljedećoj godini jednim novim propisom. U tom smislu podržavamo predloženi zakon da se ukine članak 5. a u skladu sa odlukama, mišljenjima i stavovima Ustavnog suda RH. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Nema ponovno replika, onda prelazimo na pojedinačnu raspravu uvaženi kolega Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Teško je nabrojati sve zakone kojima su uređene plaće onih koji primaju plaću iz državnog proračuna. Ja ću pokušati nabrojati neke onako na brzinu, Zakon o pravima državnih dužnosnika, Zakon o državnim službenicima, Zakon o plaćama pravosudnih dužnosnika, hrpa posebnih zakona gdje su osnovane neke od institucija u kojima su baš za te čelnike institucija nabrajana kakvu će imati plaću itd.. Dakle jedan onako opći, neću nazvati nered ali jedan kreativan, opći kreativan nered u načinu određivanja plaća svih onih koji primaju plaće iz državnog proračuna. Naravno 2008. godine je još to bilo kako tako uređeno. Onda kada je došla kriza onda su se krenule utvrđivati različite osnovice, pa su se mijenjali koeficijenti, pa su se osnivale institucije i definirale plaće na različite načine. Tako da mi sada ustvari imamo ono što je jedan hrvatski političar 21. stoljeća a poslije su mu to mnogi zamjerali, svjesno ga iskrivljavajući činjenični kontekst u kojem je to izrekao, dakle imamo tu tipičan slučaj, slučajne države. Dakle onome kome se zaboravila skinuti plaća zbog krize ostala je veća a onaj koji je bio prvi na udaru ostala mu je manja. Pravosudni dužnosnici došli su u jednu situaciju da su ipak nešto lošije prošli od državnih službenika ali opet nešto bolje su prošli od državnih dužnosnika. Ono što je u startu bilo zamišljeno da bude nekakav al pari, dakle predsjednik Vrhovnog suda vjerojatno sa predsjednikom Vlade ili nešto slično došli smo u jednu potpuno neobjašnjivu i nepotrebnu razliku koja bi se sa nekim prijedlozima mogla još više povećati. Zbog toga, naravno to nije moguće u ovome zakonu jer ovaj zakon donosite, već ste rekli zašto i zato što se donosi državni proračun pa je dobro znati kako planirati izdatke za plaće u sljedećem razdoblju. Međutim, mislim da cijela država dakle odnosno državna i javna uprava vapi za jednim zakonom koji bi na jednak način definirao plaće svih onih koji primaju plaće iz državnog proračuna. To i je jedan od dijelova Strategije razvoja javne uprave pa ja apeliram, evo tu je državna tajnica iz Ministarstva pravosuđa ali sasvim sigurno kao predstavnica Vlade da se u taj projekt krene i da bude dovoljno političke volje da se taj projekt i završi. Zahvaljujem. Više nema zainteresiranih za raspravu. Pozivam još ako ima potrebe da državna tajnica, uvažena gospođa Sanja Mišević još da završni osvrt. Dobro. Hvala vam lijepa. Ovime zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Ovo je bila zadnja točka koja je planirana za današnji radni dan, tako da ga završavamo, nastavljamo sutra u 9,30 glasovanjem, uvrstiti ćemo neke nove točke na dnevni red pa vas pozivam da se sutra vidimo onda u 9,30. U subotu, kao što isto tako znate je radni dan i raspravljati ćemo o proračunu za 2017. godinu. Hvala vam lijepa. Vidimo se sutra.